Idemo na sljedeću točku: - Konačni prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka, hitni postupak, prvo 557; Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli: Odbori za zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik i politički sustav, informiranje, informatizaciju i medije, ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za europske integracije. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu Antun Palarić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane gospođe zastupnice i gospodo zastupnici Vlada Republike Hrvatske u proteklom razdoblju donijela je uredbe kojima je dopunila normativno uređenje zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj koje su temeljene na Zakonu o zaštiti osobnih podataka koji je donesen 2003. godine. Uspostavila je Agenciju za zaštitu osobnih podataka koja je sa radom počela i koja provodi zaštitu osobnih podataka sukladno ovom Zakonu. Međutim kako bi se sustav u potpunosti uskladio sa direktivama Europske unije bilo je potrebno urediti pitanje iznošenja uvjeta po kojima mogu biti iznošeni osobni podaci iz iz Republike Hrvatske i pojačati ovlasti agencije u nadzoru osobito u pogledu načina da se dopusti nadzor nad predstavništvima i podružnicama stranih pravnih osoba te da se omogući nadzor i izricanje sankcija korisnicima zbirki podataka. Ovim Zakonom omogućit će se i iznošenje osobnih podataka iz zemlje i to u tri u tri slučaja koja su ovdje navedena. Da ih ne čitam. Sve je to «in favorem» osobe u kojoj se, na koju se ti podaci odnose. S obzirom da je ovaj tekst zakona u potpunosti usklađen sa direktivama Europske unije, a što se dokazuje i izjavom o usklađenosti molimo da se ovaj Zakon usvoji po hitnom postupku. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori? Zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik i politički sustav? Predsjednik Odbora, poštovani zastupnik Dražen Bošnjaković. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora na 67. sjednici održanoj 17. listopada 2006. godine raspravio je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske 5. listopada 2006. godine. Odbor je u raspravi podržao rješenje iz Prijedloga zakona posebice onih koji se odnose na usklađivanje s direktivom Vijeća Europske zajednice. Nakon rasprave Odbor je većinom glasova, 6 glasova za i jednim suzdržanim glasom predložio Hrvatskom saboru da donese Zakon o dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za informiranje, informatizacija u medije? Za ljudska prava i prava nacionalnih manjina? Za europske integracije? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HSP-a poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče! Članak 37. Ustava kaže: "Svakom se jamči sigurnost i trajnost osobnih podataka, bez privole ispitanika osigurani se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom.". Hrvatski sabor je 2003. godine donio važeći Zakon o zaštiti osobnih podataka i ovdje vidimo da je oznaka ovih izmjena i dopuna ide po hitnom postupku jer je oznaka P.Z.E., znači usklađivanje sa pravnim stečevinama Europske unije. Ali, mislim da je dosta neozbiljno Vlada postupila kod pripreme ovoga zakona zbog toga što mi nemamo ocjene stanja kako se provode odredbe važećeg zakona. Imamo agenciju ali ne znamo što radi i kako radi s jedne strane, a s druge strane svakim danom smo svjedoci da postoje razno razni oblici ugrožavanja privatnosti, osobnih podataka i svega ostalog. Najeklatantniji primjeri su tzv. ili skrivene ili druge kamere koje bešćutni poslodavci čak postavljaju radnicima u WC i ta agencija nisam vidio nigdje da se oglasila za takve slučajeve, eklatantnih slučajeva mobinga i druge slučajeve koji onemogućavaju znači radnicima da nemaju ni jedan kutak privatnosti pa čak ne mogu otići na WC da ih kamera ne I sada, umjesto da imamo izvješće ove agencije u smislu a tih i takvih problema je sve više i više. Sjetimo se one dvije curice koje su bolovale od AIDS-a da ih je bivši predsjednik Vlade primio pa su čak imena bila im objavljena gdje je isto eklatantni slučaj kršenja prava na privatnost. Sjetimo se razno raznih slučajeva što vi recimo doma dobivate od marketinških agencija, razno razne brošure koje je posljedica činjenice da su negdje došli do vaših podataka a mnogih podataka recimo za mnoge nema u telefonskom imeniku. Prema tome, došli su na drugi način do podataka i to recimo agencija ništa ne poduzima. Mi nemamo nijednog slučaja za koji znamo da je agencija išla u nekakav postupak i onda smo mogli kad danas već razgovaramo o ovome dijelu vidjeti da li su dobro propisane ove odredbe koje se odnose znači kaznene odredbe, koliko je postupaka pokrenuto, kakvi su rezultati jer mi ćemo sada opet samo reći da imamo dobar pravni okvir ali s druge strane ništa ne poduzimamo ni mi niti bilo tko drugi da se provede u djelo odredba članka 37. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske kao već i odredbe ovoga zakona znači i u ovome dijelu koji je već normativno propisan donošenjem zakona 2003. godine, normalno da su ove odredbe vezano za jačanje normativnog prava na zaštitu osobnih podataka dobro došle ali to nam ne jamči jer nemamo sada jamstva da agencija djeluje u funkciji za što je osnovana, da agencija ima rezultata, da agencija skrbi o hrvatskim građanima da ne mogu doći u situaciju da ih snima skrivena kamera ili redovna kamera, da im se uskraćuje pravo na privatnost, to vam je isto situacija ili recimo u svim recimo trgovačkim robnim lancima. Na određeni način ako vi dođete negdje pa birate odjeću ili nešto drugo to isto se uskraćuje privatnost da oni vas i u tome dijelu snimaju. Moramo biti svjesni da su hrvatski građani izvrgnuti mobingu i svim drugim situacijama gdje se na svim mjestima sve više i više njihova privatnost uskraćuje, zlorabe se njihovi osobni podaci i onda tu dobijamo državnog tajnika koji normalno i ne zna o tome području u smislu kako radi agencija. Čak i na odboru sam ja to pitanje postavio i nismo dobili odgovarajuće rezultate. I mislim da ovakav način rada u Hrvatskome saboru ako ne čujemo i ocjenu stanja i ako ne vidimo je li ta agencija samo postoji radi tih djelatnika zaposlenika, ako nema rezultata ja i mi u Klubu HSP-a nismo vidjeli rezultate te agencije. Naime, agencija se jedanput pojavila kod nas u stranci u Primorskoj 5 jer smo slali pisma za izbore za grad Zagreb, uzeli smo iz telefonskoga imenika i poslali smo ljudima pismo i onda su oni došli istraživati da li je to pravno u redu ili nije u redu. A za ove slučajeve znači što hrvatski građani, što Ustav jamči pravo na privatnost nema agencije. Kako se može dogoditi da recimo se objavljuju imena maloljetnika protiv koje je pokrenut nekakav postupak kad se zna koje su i Kaznenom zakonu i Zakonu o krivičnom postupku, znači sve je propisano kako i na koji način se može objavljivati. I tu treba djelovati agencija, a mi dobijemo državnog tajnika koji to ne zna. Prema tome, mi ne možemo danas uopće meritorno raspravljati o ovome dijelu. Nije on kriv zbog toga što brani taj prijedlog zakona. On brani sa pravne strane, ali kad je riječ o donošenju zakona pogotovo izmjenama i dopunama znamo koje su odredbe našeg poslovnika i treba dati ocjenu stanja. Nije dana ocjena stanja sa stajališta provedbe i zaštite osobnih prava, zaštite privatnosti hrvatskih građana i o tome da li su te postupovne odredbe vezano za njihovu zaštitu što ima agencija u svojoj nadležnosti, da li su odgovarajuće, da li agencija šta radi ili ne radi, mi ne znamo uopće šta ta agencija radi i zbog čega smo je osnovali kad imamo znači bezbroj ovih primjera što sam naveo kad se krši, eklatantno se krši privatnost ljudi, privatnost, kutak privatnosti i ne znam učiniti u tome dijelu ako Vlada ne smatra za obveznim da bar na sjednice odbora dođu predstavnici iz agencije, da objasne, da vidimo njihove rezultate rada. Zašto plaćamo tu agenciju ako nema rezultata rada? Je li problem u čelništvu agencije? Ne znam u čemu je problem, ali znam da je problem u tome da nisu zaštićena osobna prava hrvatskih građana i da je svakim danom sve više mobinga i drugih oblika gdje se udara na privatnost, pa čak kažem i u WC. Evo, imate bezbroj slučajeva radnika koji se vjerojatno obraćaju i drugim klubovima a ne samo našem Klubu HSP-a gdje se na takav način eklatantno krši privatnost i gdje onda poslodavci rabe te kazete pa još da ne kažem u šta se sve upuštaju. A tu nemamo predstavnika agencije koji bi nam mogao reći što radi, je li uopće radi jer ja ne znam da li uopće radi, ne znam da li tko od vas zna za bilo koji postupak da je ta agencija pokrenula. Vidjeli smo samo ovaj slučaj sa Jadrolinijom i tu je koliko sam čuo bilo glavno vezano za onaj rendgenski neki uređaj za dolazak na posao. I pitanje njima jel su tu radnici dali privolu i su pristali na taj oblik da otiskom prsta se, aparat prepozna vezano za dolazak i odlazak s posla. Prema tome ne znamo ništa. Znači imat ćemo normativnu podlogu. A kako to funkcionira, jel funkcionira i kako zaštiti sve ove ljude o kojima sam ja danas govorio nemam odgovora. Tako da stvarno ne znam čemu ovo sliči. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub SDP-a, poštovani zastupnik potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege, dozvolite nekoliko riječi u ime našeg kluba o ovom Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Iako nosi oznaku P.Z. nismo uvjereni da je on usklađen sa direktivom, pa čak ni sa smjernicom. Uostalom to je i napisano u priklopu gdje se kaže da nacrt prijedloga zakona je djelomično usklađen između ostaloga vezano uz članak 26. Direktive. Ali ono što nas više brine jeste da kada bi ovu dopunu usvojili dogodilo bi se nekoliko vrlo ozbiljnih stvari. Prvo, u praksi bi se dogodilo da praktički na temelju diskrecione ocjene se može

je pružio dovoljno jamstva da ih neće zlorabiti. Drugo, što bismo htjeli reći, čini nam se da se time može, a najvjerojatnije će se i dogoditi, da zapravo oblici kršenja zakona koji su do sad u praksi bili vezano za takvo prikupljanje, obradu i iznošenje podataka o našim građanima i koji su se onda zloupotrebljavali i zlorabili bili se jednim dijelom legalizirali, a s drugom dijelom bi se dogodilo da zapravo takvi podaci ponovo bivaju korišteni nasuprot onih ciljeva kojih zakonom želimo postići, a to je zaštita ljudskih prava i sloboda i naravno osobnosti svakog građana i intimnosti njega i njegove obitelji. Treće, čini nam se da moramo reći da zakon nije usklađen sa člankom 37., prije svega stavkom 1. Ustava, ali ovaj zakon ako bi se usvojila ova dopuna bi doveo i do unutrašnje neusklađenosti zakona, osobito članka 13. u vezi sa člankom 7. i 8. važećeg zakona. Naime, članak 7. i 8. zakona se ne mijenjaju, a članak 13. kao što znate u stavku 2. se dopunjuje i to na način da se zapravo otvara mogućnost upravo za ovu diskreciono odlučivanje gdje se kaže da odgovarajući uređaji zaštite osobnih podataka misli se na zakon gdje bi se dodalo odnosno, dakle ili alternativno osigurane adekvatne razine zaštite. I onda bi se dodala ova sljedeća stavka 2. to je novi stavak 3. i 4. koji o ovome govori. O čemu se radi? Naš Ustav vrlo jasno kaže, svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika osobni podaci se mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom. Nije zakonom određen uvjet da se kaže da pruži dovoljno jamstva. Zakon mora propisati uvjete iz kojih, na temelju kojeg će onaj koji ocjenjuje reći postoje zakonom utvrđeni uvjeti ispunjeni koji jamče da se to neće dogoditi. Ti uvjeti u ovim dopunama zakona nisu propisani i iz tog razloga jednostavno taj dio nije usklađen sa Ustavom. Drugi problem koji stoga slijedi samo po sebi, a to je vezano za unutrašnju usklađenost zakona valja reći da bi naše pravne i fizičke osobe u odnosu na važeći zakon i ovu dopunu bili u neravnopravnom položaju u odnosu na strane pravne osobe pa i njihove podružnice koje prikupljaju i obrađuju podatke i iznose izvan Republike Hrvatske. Naime, u članku 7. kaže se jasno osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati samo uz privolu ispitanika, u slučajevima određenim zakonom. I sad, bez privole ispitanika osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati, u stavku 3. kaže, u svrhu izvršavanja zakonskih obaveza voditelja zbirke, u svrhu zaštite života i tjelesnog integriteta ispitanika i druge osobe u slučaju kada ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak, ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu, ili u izvršavanju javnih ovlasti koje ima voditelj zbirke osobnih podataka i ako je ispitanik sam objavio te podatke. Prema tome, nikako se to ne može interpretirati da bi to bilo između ostaloga ako voditelj zbirke pruži jamstva dovoljna jamstva u pogledu zaštite privatnosti i temeljnih prava i sloboda pojedinaca. Isto tako postoji iznimka u članku 8. stavku 2. gdje se kaže da se iznimno podaci iz stavka 1. ovog članka mogu prikupljati i dalje obrađivati u slučajevima iz članka 7. stavak 1. podstavak 1. i stavka 3. podstavka 1., 2. i 4. ovog zakona, ili, to je dodatna iznimka ako se obrada provodi u okviru djelatnosti ustanove, udruženja ili bilo kojeg drugog neprofitnog tijela s političkim, vjerskim ili drugom svrhom te pod uvjetom da se obrada isključivo odnosi na njihove članove, dakle prvi uvjet, dakle odnosi se samo na članove, drugo te da se te podaci, ne budu otkriveni trećoj osobi, strani i bez pristanka ispitanika. Dakle, tri uvjeta zakon propisuje u članku 8. u ovim iznimki. Da je član te udruge, da se drugoj strani neće otkriti i još pristanak svakog od tog člana. A ovdje mi dajemo dopunu za strane da to možemo raditi kako tko hoće i koliko hoće, praktički može iznositi. Jedino treba reći časna riječ on će jamčiti, pružiti dovoljna jamstva. I to će na, bez ikakvog zakonskog kriterija uključiti, utvrditi agencija. Sad se postavlja pitanje, a na čemu će agencija, na osnovu kojih uvjeta će agencija zapravo utvrditi da se to dogodilo? U tom pogledu članak 13. postojećeg zakona, ako bi se ovako dopunio kao što se predlaže novim stavkom 3. i 4. i izmjenom stavka 2. praktički bi bio suprotan sa člankom 7. i 8. A članak 7. i 8. su razrada Ustavom zajamčenog prava na prikupljanje, obradu i sigurnost tajnosti osobnih podataka svakog građana. Iz svega toga je jasno da ovo nije pitanje koje se tek tako olako može prepustiti. Ovo je pitanje ustavno-pravne naravi. Ovo je pitanje zaštite temeljnih prava i sloboda čovjeka i građanina i u tom pogledu se treba voditi računa. I treća je stvar, što isto tako valja naznačiti, vrlo je jasno u direktivi, a osobito u priklopu se ponavljam kaže da u odnosu na članak 26. koji se odnosi i na članak 25. stavak 2., s tim da se stavak 2. poziva na smjernice koje ne obvezuju članice, kaže da on je djelomično usklađen člankom 2. stavka 4. Nacrta prijedloga zakona o dopunama Zakona. Prema tome ni sa tim nije usklađen, a u isto vrijeme zapravo u veoma velikom dijelu ono što je Ustavom zajamčeno pravo se bitno narušava. Naravno sam predlagatelj kaže da zakonom dodatno nisu predviđeni oni izuzeci za čijom se primjenom nije pokazala potreba u praksi tijekom primjene uočit će se potreba za dopunama. Ja bih htio podsjetiti da smo mi prošli ili pretprošli tjedan, sada neznam točno koji je dan bio, imali raspravu o međunarodnom sporazumu između naših tajnih službi i Europske unije, njihovog tijela, o razmjeni osobnih podataka obavještajne naravi, su podaci o našim građanima. njihovih tijela, radi se o tome da voditelj zbirke pruži dovoljna jamstva da je zajamčena sva ta prava i zatražio razmjenu svih tih podataka o našim građanima u takvoj situaciji je sasvim jasno da to može biti dodatan problem. Naravno to je sa ovog sigurnosnog ali to znači zapravo da se mogu preispitivati onda i svi građani neovisno o funkcijama kojoj se nalaze. Otvara se ono drugo pitanje daleko važnije. Čitav niz usluga i proizvoda na tržištu koji se prodaju ili razmjenjuju ili pruže na tržištu, jasno nalaže mogućnost prikupljanja podataka ne samo o kupcima nego i o prodavateljima i poslovnim partnerima i ljudima koji su … /Ne razumije se./ … a da ne govorim o radu i djelovanju primjerice udruga. Ja bih htio podsjetiti da na području Republike Hrvatske djeluje negdje čini mi se više od 24 tisuće udruga i svaka od tih udruga pa i ona koja ima strano ili je podružnica strane udruge ili je osnovana kao udruga u Republici Hrvatskoj a radi za stranog donatora itd. da ne kažem nešto drugo, ima pravo na osnovu ovakvih izmjena i dopuna zakona prikupljati takve podatke i u isto vrijeme treba pružiti samo jamstvo agenciji da će na odgovarajući način kako ovdje u zakonu piše, pružiti dovoljna jamstva u pogledu zaštite privatnosti ili/i temeljnih prava i sloboda pojedinca. Prvo je pitanje da li će svaka od tih udruga i znati o kojim se temeljnim pravima i slobodama o pojedincima radi uopće, jer šta je, o čemu se radi. Radi se o tome da se to odnosi na one između ostaloga, strane pravne subjekte koji u svojim državama između ostaloga nemaju zakon koji to regulira kao pitanje. Pazite dotle su došli da nisu ni zaštitili svoje vlastite građane o tome, ali će imati pravo o našim građanima prikupljati sve podatke. Ja mislim da u ovakvoj situaciji je sasvim jasno zapravo da bi se trebalo skinuti ipak hitni postupak sa ovog zakona ili odgoditi glasanje o ovom zakonu dok predlagatelj još jedanput ne preispita ovu odredbu članka 2. dopuna Zakona sa aspekta i njegovu usklađenost i sustavom zakonom i osobito sa aspekta zaštite privatnosti i individualnosti svakog pojedinca, ali i privatnosti obitelji naših s jedne strane i s druge strane na kraju krajeva zaštite interesa Republike Hrvatske s obzirom na to da se ovo generalno odnosi znate na sve građane, sve građane neovisno o svemu tome. Naravno posebice valja vidjeti još jednu stvar gdje se još dodatno širi prostor za ovu diskrecionu ocjenu, a onda je vezana uz ovaj koja iza zareza odredba koja kaže: za koju Agencija za zaštitu osobnih podataka utvrdi da su odgovarajuće u skladu s važećim propisima kojim se uređuje zaštita osobnih podataka. E sad kojim propisima? Malim slovom piše. Prema tome znači svim propisima. A u takvoj situaciji odjedanput zakon, što nije međunarodni ugovor može dobiti primat u odnosu na ugovor koji i zakon koji važi u Hrvatskoj. Primjerice ova direktiva ili čak šta više, ova smjernica jer je i ona propis, koja ne obvezuje, ali agencija može po njoj tumačiti o ovom pozivu na ovu dopunu zakona, zapravo može staviti u stranu primjenu članak 7. i članka Zbog svega toga mišljenja smo da bi bilo dobro još jedanputa taj dio preispitati. Mi nemamo ništa protiv da se i na ovaj način omogući adekvatna suradnja i poslovni odnosi u svim oblicima između udruga i pravnih osoba u razmjeni podataka, prikupljanja podataka, ali minimum što bi u takvoj situaciji trebalo barem dobiti privolu ispitanika da se o njegovim podacima prikupljenim hoće i želi iznijeti te podatke izvan zemlje. Pazite ovo su podaci koji će se iznositi bez znanja građanina, bez njegove privole, a u isto vrijeme on će biti u podređenom položaju u odnosu na onoga tko prikuplja i obrađuje podatke jer se radi zapravo o poslodavcu koji će mu davati posao na ovaj ili onaj način. Prema tome mi smatramo da bi trebalo malo više piriti na hladno u odnosu na ovakvu situaciju da ne bi sebe doveli u situaciju danas-sutra koja može biti neugodna ne samo sa ustavnopravnog aspekta nego prije svega s aspekta zaštite nacionalnih građanskih interesa Republike Hrvatske i njenih građana. Zbog svega toga mi predlažemo da se odgodi glasanje o ovom zakonu za neko vrijeme dok predlagatelj još jedanputa preispita predložene odredbe prije glasanja, a ako se to ne dogodi mi nećemo moći ovo podržati, bit ćemo suzdržani oko ovog teksta zakona. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Hvala. Želite li državni tajniče? Državni tajnik, Antun Palarić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Vrlo kratko. Naime, uvaženi zastupnik Kovačević bi htio vidjeti ovdje agenciju. To je moguće. Ima pravo po Zakonu o pravu na pristup informacijama, to je također vrlo važan zakon kojeg je ova Vlada provela, osigurala da se provede. Imate pravo pitati agenciju što radi ako vam nije što tražiti podatke, a osim toga agencija je dužna podnositi Saboru izvješće o svom radu i o tehničkim pitanjima vrlo ćete detaljno doznati ukoliko pitate agenciju, jer ovdje govorimo o zakonu koji uređuje ovu važnu materiju. Predlagatelj zakona je Vlada. U ime Vlade Središnji državni ured za upravu koji je izradio i prvi tekst zakona, odnosno tada kao dio Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i ja vjerujem i mi imamo saznanja da agencija radi svoj posao, da je ona startala, da je ona ekipirana. Da su tamo vrijedni ljudi i da se Zakon o pravu o zaštiti osobnih podataka u najvećoj mjeri primjenjuje. Možda naši građani ni ne znaju kome se trebaju obratiti i možda je ovo prilika da se i pozove da u slučaju kada smatraju da su povrijeđeni u svojim pravima da mogu zatražiti zaštitu Agencije za zaštitu osobnih podataka. Što se tiče neusklađenosti predloženog članka, izmjene i dopune članka 13. u odnosu na članak 7. i 8. moram reći da to nije to. U članku 7. se govori o razlozima za prikupljanje i tko može prikupljati podatke, u članku 8. o obradi, a u ovom članku se govori o tome da se kako i pod kojim uvjetima se oni mogu iznijeti vani. Direktiva je šira nego što smo mi u ovom zakonu ugradili okolnosti i ona dopušta šire mogućnosti da se podaci iznose u zemlje koje ne jamče zaštitu osobnih podataka zbog toga smo mi i u poslovničkoj obradi naveli da nije u cijelosti usklađeno odnosno da je djelomično usklađeno sa člankom 26. direktive, jer nismo htjeli riskirati naše podatke, nismo htjeli ići ispod onoga što ovim zakonom predviđamo, a to je da se pruže jamstva u pogledu zaštite osobnih podataka koje će procijeniti agencija za koju smo uvjereni da je kvalificirana za obavljanje ovog posla. Osim toga i stručnjaci agencije zajedno s nama sudjelovali su u izradi

u screeningu hrvatskog zakonodavstva i mi smo izvijestili naše partnere u Europskoj uniji da je Vlada usvojila zakon i u kakvom tekstu ga je usvojila, stručnjaci su još uvijek u Bruxellesu i ja vjerujem da unije se složiti da je zakon usklađen sa direktivama i da na ovom polju nema potrebe za dodatnim zakonodavnim uređenjem. Evo, ako bude kakvih amandmana, razmotrit ćemo ih kod glasanja. Predlažemo da se ovaj zakon usvoji. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik potpredsjednik Mato Arlović. Moglo bi se shvatiti iz izlaganja gospodina državnog tajnika da smo, ja govorio u ime kluba da nije usklađen ovaj tekst sa direktivom i o kojoj se govori, što nije točno. Mi smo upozorili da nije do kraja usklađen, ali mi smo govorili o tome gospodine državni tajniče, mi smo govorili o neusklađenosti članka 7. i članka 8. sa člankom 13. dopuna kojim se predlaže dopuniti ovaj zakon. Članak 7. i članak 8. govori o obradi osobnih podataka o obradi posebnih kategorija osobnih podataka, i jedan i drugi to se odnosi na sve pravne subjekte koji će prikupljati i obrađivati te podatke neovisno jel' se radi o pravnim ili fizičkim osobama i u tom pogledu tako prikupljeni i obrađeni podaci se samo mogu iznositi iz zemlje sukladno članku 13. Vi ste sada novim člankom 13. dali zapravo jedan novi kriterij, novi uvjet koji praktički članak 7. i članak 8. kao mogućnost, kao iznimku ne predviđaju i zbog toga taj dio nije u skladu sa važećim zakonom